Шановні колеги, готові реєструватися?

В залі зареєстровано 302 народних депутати України. Покажіть, будь ласка, по фракціях.

Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Для стенограми. Хочу звернути вашу увагу, що законопроект за номером 2000 про Державний бюджет на 2020 рік прийнято у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням висновків Комітету з питань бюджету та озвучених міністром фінансів правок. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо… Вибачте. Вибачте. Вибачте. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій щодо перерви з заміною на виступ. Іонова Марія Миколаївна. вислів, що кожна людина, обрана народом, вона, коли починає думати, що вона обрана Богом, починаються нелегкі часи. На жаль, у нас в Комітеті зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва зараз такі нелегкі часи. Після нещодавнього ганебного скандалу голова комітету Богдан Яременко, ми, скажемо так, складно нам було уявити, що він як колишній дипломат продовжить очолювати цей комітет і бути частиною зовнішньої політики найвищого законодавчого органу України на міжнародній арені. На вимогу фракції "Європейська солідарність", "Голос", "Батьківщина", "Опозиційний блок" після заяв про звільнення пан Яременко вчора знову головував на комітеті і, чесно кажучи, він продовжував головувати на комітеті, вести себе і розмовляти з депутатами в дуже хамській манері. Вимагаємо, щоб його або тимчасово замінив на посаді перший заступник, це пан Немиря, або фракція більшості обрала нового голову комітету. Зовнішня політика не може чекати, поки у цій залі нарозважаються. Це той фронт, де ми щосекундно, щосекундно маємо боротися, тому що, наприклад, досі не є зрозумілою позиція України у відносинах з Парламентською асамблеєю Ради Європи. Досі ми не розуміємо по координації дій щодо протидії "Північному потоку-2". Ми чуємо вже заяви по виходу з Мінську. Президент вперто шукає зустрічі з агресором замість того, щоб посилювати координацію з міжнародними лідерами. Нещодавня перемога, наприклад, України в суді ООН за позовом проти Росії взагалі жодної реакції від Президента, від Офісу Президента. Тому очевидно, що зовнішня політика, вона слабшає, і Путін це теж, безсумнівно, як відчуває, так і використовує. Так не може бути. Ми вимагаємо, всі чотири фракції, обрати нового голову комітету, який знаходитиме можливості для зустрічі з нашими міжнародними партнерами, щоб єднатися проти агресора, а не гратися чи читати мораль журналістам. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми зараз перейдемо до питання кошторису Верховної Ради України, однак я хотів би зазначити, 20 листопада світ відзначає 30-річчя прийняття Конвенції ООН з прав дитини. Щорічно у цей день діти у восьми світах виконують певну роль у сфері політики, бізнесу, засобів масової інформації, спорту, інших областях, якими зазвичай керують дорослі. Але діти – наше майбутнє, фактично. І є пропозиція, щоб до Верховної Ради України, до нас зараз звернулись представники ЮНІСЕФ України з пропозицією приєднатись парламенту України до цієї глобальної ініціативи ЮНІСЕФ та запросити дітей до залу Верховної Ради України та надати їм змогу виступити з трибуни парламенту 15 листопада. Це буде десь 5 хвилин виступу. Профільний Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до мене з листом щодо підтримки зазначеної ініціативи. Тому, якщо немає заперечень, відповідно до статті 6 та 34 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію щодо запрошення дітей у рамках ініціативи ЮНІСЕФ до зали засідань Верховної Ради України та пропоную надати їм змогу виступити з трибуни парламенту 15 листопада. Для цього повинно бути рішення парламенту. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-315 Рішення прийнято. Один – утримався. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 212, "Опозиційна платформа - За життя" – 24, "Європейська солідарність" – 16, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 12, "Голос" – 17, позафракційні – 19. Дякую. Шановні колеги, відповідно до пункту 35 статті 85 Конституції України щодо повноважень Верховної Ради України належить затвердити кошторис Верховної Ради України. Згідно зі статтею 7 Регламенту Верховної Ради України кошторис Верховної Ради України затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України… на наступний рік у другому читанні. Чи необхідно його розглядати, щоб доповідав голова комітету? Чи можемо перейти одразу до голосування? Можемо переходити до голосування? З огляду на вищезазначене ставлю на голосування проект Постанови (реєстраційний номер 2433) про кошторис Верховної Ради України на 2020 рік для прийняття в цілому. Прошу підготуватись. Да, Олесь Станіславович. Почекайте. Будете доповідати? Голова комітету буде доповідати. Я даю слово голові комітету Кальченку Сергію Віталійовичу. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановна президія, шановні народні депутати! Вчора регламентний комітет розглянув проект кошторису Верховної Ради, прийняв рішення внести на розгляд парламенту проект цього кошторису. Я привертаю вашу увагу на те, що на ранковому засіданні парламенту було прийнято Закон про Державний бюджет на 2020 рік в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом, засідання якого відбувалося вчора одночасно із засіданням регламентного комітету. І згідно з прийнятим законом додатково передбачені видатки у сумі 29 мільйонів 930 тисяч гривень за бюджетною програмою "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України". Ці видатки були схвалені у бюджетних висновках Верховної Ради України. просимо підтримати кошторис з врахуванням цих змін. Дякую за увагу. Довгому включіть, будь ласка, мікрофон. 16:13:50 ДОВГИЙ О.С. Шановні колеги, народний депутат Довгий, 102 виборчий округ, Кіровоградська область. Дорогі друзі, я не про себе, я про нас Верховну Раду України і її обличчя. Ми з вами домовились на першому засіданні Верховної Ради, коли побачили, що зала не обладнана для людей з інвалідністю, коли ми побачили всі, що нашою колегою є Яна Зінкевич, і вона не має, на жаль, можливості нормально виступити з трибуни, не має можливості пересуватися по Верховній Раді України. В тому числі ми віце-прем'єром… віце-спікером поглянули всі вбиральні і інші кімнати Верховної Ради, ми побачили, що Верховна Рада, на превеликий жаль, не є обладнаною ні для депутата Верховної Ради, якою є Яна Зінкевич,

Ні для будь-якого іншого гостя Верховної Ради чи журналіста, хто хоче мати можливість відвідати наші засідання. Тому я дуже прошу, я провів декілька нарад разом з Керівником Апарату Верховної Ради України. Виявилось, що навіть моє бажання співфінансувати власним коштом зазначені зміни не є можливим, оскільки воно протирічить Закону про боротьбу з корупцією. Ми не можемо на Верховну Раду витрачати інакших коштів ніж ті, які закладемо в кошторисі. Моє прохання. Будь ласка, давайте внесемо зміни і передбачимо в кошторисі на наступний рік… ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Станіславович, я з голосу, на жаль, чи, на щастя, вносити зміни в кошторис Верховної Ради не буду. При всій повазі і, розуміючи всю глибину питання, але з голосу такі питання не вносяться. Я думаю, що це можна буде доопрацювати. проект Постанови (реєстраційний номер 2433) про кошторис Верховної Ради України на 2020 рік для прийняття в цілому. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-272 Рішення прийнято. А покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 226, "Опозиційна платформа - За життя" – "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 16, позафракційні – 15. Добре. Логіка така. Дякую. Постанова прийнята в цілому. Ні! Переходимо… Ні! Ні! Це не передбачено… Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований проект Закону про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок (реєстраційний номер 0855). Слово для доповіді надається голові Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольському Миколі Тарасовичу. Шановні колеги, тут немає правок, тому ми одразу після виступу переходимо до голосування за цей законопроект. Будь ласка, не розходьтеся. Доброго дня, колеги! Доброго дня, головуючий! На ваш розгляд пропонується проект Закону України про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" (реєстраційний номер 0855), підготовлений комітетом до другого читання. Зазначений законопроект є перехідним. Його було прийнято Верховною Радою України восьмого скликання за основу 18.05.2017 року. До законопроекту було подано одну пропозицію від групи народних депутатів України Нагаєвського, Чернявського, Тарасова та пана Кулініча, яку враховано. Основною нормою законопроекту, підготовленого до другого читання, пропонується доповнити статтю четверту Закону України "Про використання земель оборони" новою частиною третьою, положеннями якої спрощується процедура розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження, радіотехнічного забезпечення, що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху. Розміщення таких навігаційних систем на землях оборони відбуватиметься за погодженням з Міністерством оборони України, без зміни їх цільового призначення та вилучення земельних ділянок. норма, яка міняється, це те, що не треба погодження місцевих органів влади, місцевих органів самоврядування, про що дуже просило Міноборони. За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект про внесення змін до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" (№ 0855) прийняти у другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Тарасович. Шановні колеги, в цьому законопроекті в цьому законопроекті враховані всі правки, одна. Тому пропоную перейти до голосування за нього. Ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок (реєстраційний номер 0855). Прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати за проект? Прошу підтримати та проголосувати.

За-334 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. розглядається за процедурою повного обговорення. Слово для доповіді надається народному депутату України Заблоцькому Мар'яну Богдановичу. Шановні народні депутати, знову ми повертаємося до питання того, щоб передати землю, державну землю за межами населених пунктів, в управління територіальних громад. Це і об'єднані територіальні громади, і сільські ради. Чому знову? Тому що парламент минулого скликання тричі намагався проголосувати це рішення. Ці законопроекти, можливо, народні депутати з попередніх скликань пам'ятають, це були номери 1159, 7118. І це рішення завжди мало універсальну підтримку всіх фракцій. Чому? Тому що це дійсно правильно і популярно. за межами населених пунктів громада розпоряджалась до 2002 року, коли спочатку на хвилі підвищення повноважень тодішнього Президента не передали на райадміністрації, а в 13-му році не передали до Держземагентства, де вони залишаються і по цей час. І весь цей час, і тут я звертаю особливо мажоритарників, сільські голови просили, віддайте, будь ласка, нам повноваження. Зараз 100 відсотків доходу від оренди цих земель йдуть в конкретні місцеві бюджети. Тобто сільська рада отримує доходи від оренди цієї землі, а кому здати в оренду і чи здавати, вирішує чиновник в Києві. Це принципово неправильно. І я вам гарантую, що кожному мажоритарнику, який підтримає цей закон, який нарешті вирішить, що так, сільським головам і територіальним громадам потрібно передати ці повноваження від чиновників з Києва, вам дуже за це подякують. Але законопроект більш широкий і комплексний. Насправді, навіть недостатньо 10 хвилин, щоб про нього розказати, там 350 сторінок порівняльної таблиці. Але його ідеологія проста. Він прости знищує решту корупційних схем, які залишились в Держгеокадастрі. Ви знаєте, що по факту це все ще Держземагентство. Воно декілька разів погоджує державну експертизу землевпорядної документації, що законопроектом прибирається, лишається лише одна. Там спрощуються процедури погодження зняття покриву, ґрунтового покриву земельних ділянок. Також спрощуються процедури сертифікації землевпорядників. Все це корупційні схеми, які йдуть нагору і які весь час у Верховній Раді попереднього скликання не вдавалося знищити. Тому, підсумовуючи і стараючись не забирати надто багато часу, і, якщо будуть питання, то я відповім. Прошу, будь ласка, підтримати це правильне рішення по земельній децентралізації. Це, власне, половина тої децентралізації, яку би ми мали зробити. Половина – це фінансова, а половина – це земельна. Шановні колеги, прошу підтримати. Запевняю вас, як тільки ви приїдете на мажоритарні округи, кожен сільський голова вам за це подякує. І кожен сільський голова буде питати, чому так довго це рішення не приймається, і буде питати з кожного з нас. Дякую. Да, запитання до доповідача. Запишіться, будь ласка, на запитання до доповідача.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, цей законопроект дуже важливий, оскільки він враховує всю філософію земельних відносин в Україні. Він дуже важливий. Ми маємо розуміти, що тут скасовується досить багато норм і скасовується взагалі державний контроль. У цьому законопроекті власник земельної ділянки буде визначати її цільове призначення, і сільська рада буде вирішувати, яке цільове призначення відповідної землі. Там є шість норм, які потрібно врегульовувати, а ці шість норм, по суті, це зміни в десятку законів, які ми вже проговорюємо. Тому в мене питання. Звідки з'явилася така філософія? І чому ви взагалі обрали державну функцію контролю за використанням, охороною земель? І, фактично, за статтю 150, фактично… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Вадиме. Тут би хотів зазначити, що, ви завжди стояли на засаді того, що саме об'єднаним громадам потрібно передати право розпорядження землями, власне, як виходець з Асоціації голів сільських та селищних рад. Дійсно, законопроект великий та комплексний. І що стосується контролю? То контроль, дійсно, забирається від Держгеокадастру. Ми йдемо по філософії того, що не буде існувати централізованого органу нагляду за державними ресурсами. Ті повноваження, в яких зацікавлені сільські ради, тобто, наприклад, контроль за самозахопленням, ми, дійсно, ми передаємо на місця, і це правильно. Тому що саме голови громад зацікавлені в тому, щоб землі ніхто не захоплював, щоб наповнювались місцеві бюджети. Чиновники в Києві в цьому не зацікавлені взагалі. Інша частина повноважень, а також контролюючі повноваження за цим органом ми передаємо обладміністраціям, які мають бути потім перетворені в префектури. Тому дякую вам за те, що відзначили важливість цього законопроекту. Я знаю, що фракція "Батьківщина" завжди виступала за те, що все потрібно передати громадам, і надіюся цього разу це підтримає. Дякую. Німченко Василь Іванович. Колтунович Олександр Сергійович. Шановний пане виступаючий, є у вас норма в цьому проекті закону щодо того, що органи місцевого самоврядування будуть відсторонені від управління водними об'єктами і зменшується їх вплив якраз

Дякуємо дуже за запитання. Признаючись відверто, я не зовсім розумію, про що мова, тому що законопроект має 350 сторінок. Але я вам обіцяю, що якщо існує якась проблема, і ми зменшили повноваження ОТГ, якщо це, дійсно, там так, бо я, дійсно, можу це просто не пам'ятати, я надеюсь, ви із розумінням ставитесь, то обов'язково це поправимо. Дякую. Шкрум Альона Іванівна. Івченко, фракція "Батьківщина". Колеги, я хочу просто нагадати, не може в одному органі бути і розпорядження, і контроль. Ви передаєте в органи місцевого самоврядування контроль, фактично, за використанням в тому числі і цінних земель, в тому числі і безпосередньо, всіх тих об'єктів, мається на увазі земельних природо-заповідного фонду і так далі. Колеги, це державна функція – слідкувати за тим, яким чином використовується ця земля, і це державна функція – давати можливість зміни цільового призначення особливо цінним землям, які є у нас і занесені в ЮНЕСКО. До речі, це землі в Прикарпатті, в Криму і в деяких інших регіонах. Повірте, це статтю скасовувати не потрібно, а ви скасували повністю статтю 150 і забрали функцію держави, государства, яке закріплено Конституцією України. Дякую, пане Вадиме, за запитання. Ті повноваження по контролю, які передані на місця, це, в першу чергу, ті повноваження, в яких, в першу чергу, зацікавлені самі громади. Те, що я саме згадував по захопленню. Щодо питання особливо цінних земель, дійсно, це по назві емоційне питання, але зараз прописано так, що зміну цільового призначення особливо цінних земель здійснює Верховна Рада, чого вона не робила з 2006 року і звичайно, що не буде робити. Зараз ви знаєте, що це зроблено по старих радянських проектах, що по факту з особливо цінних вони виводяться через так званий аналіз ґрунтів, і, до речі, керівник інституту, який це здійснює, він зараз сидить СІЗО. Ми також, навпаки, посилюємо природоохоронні повноваження інших органів, тобто посилюємо екологічні повноваження. А також ми поширюємо земельний контроль в природо-заповідних зонах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Мар'ян Богданович. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольському Миколі Тарасовичу. Дякую, колеги. Я ще раз хочу добавити до слів колеги, який виступав переді мною, що основна ідеологія цього законопроекту – це передача максимум повноважень місцевим громадам щодо розпорядження землями. Крім того, основний великий блок також норм – це дерегуляція землеустрою. Є, дійсно, деякі норми, які треба доопрацьовувати, і Вадим Євгенович знає, ми з ним не раз вже спілкувалися, у тому числі й сьогодні, по цьому питанню. Крім того, є великий блок питань, пов'язаний з розвитком переважного права діючих орендарів. В зв'язку з цим хочу сказати, що Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні 30 жовтня 2019 року розглянув проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин поданий депутатами, народними депутатами України Заблоцьким, Сольським, Нагаєвським та іншими народними депутатами України. Проектом закону вносяться зміни до земельного законодавства, якими пропонується передати землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад. Встановити на законодавчому рівні чіткий організаційно простий та незатратний механізм порядку встановлення і фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, в тому числі об'єднаних. самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та стосовно затвердження планів детального планування територій за межами населених пунктів. Відмовитись від існування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин, в сфері розпорядження, а саме Геокадастру. Надати повноваження державного контролю на місця. Закріпити за центральним органом виконавчої влади, що здійснює державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, конкретно функції контролю за дотриманням саме природоохоронного законодавства. Скасувати лишні інститути державної експертизи землевпорядної документації та обов'язкової агрохімічної паспортизації земель. Скасувати повноваження Верховної Ради стосовно погодження зміни цільового призначення особливо цінних земель. Скасувати погодження із Кабміном продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення юридичним особам, де засновники є іноземці. На законодавчому рівні встановити правила, за якими зміна цільового призначення вказаних земельних ділянок не впливає на особливий режим використання територій в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також Земельного кодексу, а також земель, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини. Запровадити перевірку документації землеустрою та оцінки земель вимогам нормативно-правових актів державними органами за принципом одного дотику та мовчазної згоди. Запровадити добровільний незалежний контроль якості робіт із землеустрою чи можливість їх рецензування. Запровадити правовий механізм попередження конфлікту інтересів для виконавців робіт із землеустрою. Скасувати окрему процедуру видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок як документів дозвільного характеру. Вилучити зі складу всіх видів землевпорядної документації ті складові, що не розробляються інженером-землевпорядником особисто. Забезпечити відхід від паперової технології складання документації землеустрою та технічної документації з оцінки земель. Перейти на виключно електронний вигляд. Запровадити правові гарантії повної відкритості та доступності документації землеустрою та кадастру. Лібералізувати вимоги до професійної підготовки та кадрового забезпечення у сфері землеустрою. Конкретизувати підстави для позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікованого сертифіката. Запровадити моніторинг ринку ринку земель на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і обов'язково опублікування його результату. Відповідно до положень частини першої 116-ї Регламенту Верховної Ради комітет відзначив, що для досягнення мети законопроекту, враховуючи його складність, значну кількість законодавчих актів, до яких пропонується внесення змін, є необхідність при підготовці до другого читання здійснити узгодження його положень із іншими…

Німченко Василь Іванович. Колтунович Олександр Сергійович.

Мається на увазі самоврядний контроль за використанням і охороню земель – це сільськими, селищними, міськими, районними і обласними радами. Чи не вважаєте ви недоцільним змінювати таку норму, особливо коли у нас іде політика децентралізації? І між іншим я попередньому виступаючому у тому числі задавав якраз питання щодо водоохоронних зон, також місцеві органи влади також мають мати відношення до цих процесів. Яке Пане Олексію, дивіться, в чому питання. Коли ми передаємо їм повноваження від геокадастру по офіційному контролю за самовільним захопленням і за нецільовим використанням, то, очевидно, офіційний контроль має більшу вагу і більший зміст, чим самоврядний і добровільний. Дякую.

Шановний колего, ми з вами довго дискутували… Ми з вами дискутували дуже активно на нашому антикорупційному комітеті з цього приводу і з приводу цього законопроекту. Ви вчора сказали, що він є супровідним до ринку землі, я смію зауважити, що таким він не є, оскільки розроблявся ще, власне, попереднім урядом і не покриває всього того комплексу величезного питань, які треба для реально повноцінного ринку землі в інтересах фермерів і селян, не передбачає там земельного банку під під зрозумілі для селян кредити і окремого інституту, який би відстежував, власне, використання землі, умови до їх використання, все дуже загальними фразами. У мене до вас питання таке. По-перше, звідки взялася цифра в 60 соток для оренди під домашнє господарство? Ви чудово розумієте, що для того, щоб хоча б двох корів тримати, то треба 2 гектари мати під сіно і треба мати можливість їх… Дякую. 10 секунд дайте завершити. СЮМАР В.П. І друге питання. Все-таки коли запрацює робоча група, де ми з вами зможемо сісти і обговорити всі ці питання і по родючих ґрунтах особливо… Дякую. Пані Вікторія, ми, дійсно, вже в рамках вашого комітету, дякую за запитання, дискутували. Дійсно, це законопроект, де багато напрацювань, які вже існували до того, ми їх узагальнили в комітеті. Дякую людям, спеціалістам і депутатам, які працювали і до цього над цими нормами. Робоча група, вона вже працює. Ми сьогодні навіть в такому робочому режимі обговорювали цей законопроект. Я абсолютно пропоную вам чи представникам вашої фракції, чи інших до цього приєднатися. Ви знаєте, насправді, питання, скільки корові треба більше-менше, дуже оціночне. Є, наприклад, думка, що корові не треба півтора гектара, а є думка, що їй достатньо 30 соток. Залежно яка корова і як до неї підходити.

Микола Тарасович, дякую вам. Вам сподобалось залишатися на трибуні?

Кучер Микола Іванович. Шановні колеги, звертаюсь до вас підтримати цей законопроект. Законопроект якісний, законопроект вирішує питання, які практично до цього історія… були підготовлені чотири законопроекти, всі вони були не прийняті. Але головне питання цього законопроекту – це передача земель за межами, державних земель за межами населених пунктів територіальним громадам. На сьогоднішній день тільки об'єднаним територіальним громадам передані Тому я вважаю, що законопроект вирішує дуже багато питань дерегуляції землеустрою. Скасовуються повноваження Верховної Ради стосовно походження змін цільового призначення особливо цінних земель. Скасовується погодження з Кабінетом Міністрів про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Тобто законопроект надзвичайно якісний, законопроект, який суттєво скоротить корупцію у сфері земельних відносин і збільшить матеріальну базу місцевого самоврядування. Ще раз закликаю підтримати даний законопроект. Якісний і сучасний законопроект.

Я розумію, що землю і батьківщину треба продати якомога скоріше і якомога дешевше. Але ж ви ж послухайте нашого і вашого Президента. Він же як говорить: "Іноземцям – після референдуму". Я, чесно кажучи, не розумію, чому саме іноземцям – після референдуму, адже Президент слушно сказав, що ми не лохи. І український народ теж не лохи. Вони, мабуть, чекають, що ми перед прийняттям Закону про продаж землі, запитаємо їх саме на референдумі, а що ж хоче той народ, слугами якого ви є поки що. що. А щодо суті закону, то ви знаєте, мене вразили в ньому дві новели. Перша. Там все ж таки є можливість продавати землю іноземцям. І це не може не обурювати. І друге. яку норму цим законом ми хочемо вилучити. Погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особо цінних земель державної та комунальної власності, припинення права постійного користування ними відповідно до цього кодексу. Тобто сьогодні це повноваження Верховної Ради України. А ми їх хочемо передати кудись, дідьку якомусь на периферію. Я поважаю права місцевих громад. Але давайте вже на нуль не множити Верховну Раду і нас з вами. Я розумію, що треба нам закінчити парламентсько-президентську республіку, я ваше бажання вже читаю і розумію, але ж ми маємо поважати інститут, в якому ми працювати і бути гарантами того, що наші землі, наші заповідники збережуться, а не будуть на місцях розтягнуті. Тому я вважаю цей закон неприйнятним. Всіх закликаю утриматися. І, ви знаєте, я ще раз хочу сказати, що я глибоко і зворушений, і знаєте слово "негодую", з приводу прикладу, який ми сьогодні вже розглядали. Я не буду прізвищ називати, ви знаєте, про кого йдеться, це ж ваша колега в такому красивому стані. Об'єднайтеся, допоможіть, тому що сьогодні це зробили з однією, завтра це зроблять з усіма, але людяність має бути головною рисою нас з вами, ставлення один до одного, незважаючи на політичні погляди. А прийняття цього закону це є подальший дерибан на користь олігархічних кланів і іноземних компаній. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, вчора ми витратили багато часу на обговорення земельної реформи по суті, і вона викликає велике занепокоєння, і багато дуже питань, сьогоднішній законопроект, напевно, більше про форму, про способи реалізації, він містить, напевно, ряд суперечностей, але те, що ми врегульовуємо і намагаємося врегулювати питання місцевих громад. ОТГ – це дуже важливо, і ці питання заслуговують на підтримку в першому читанні. Я хотів би окремо звернути увагу на одну важливу історію, яка будоражить все суспільство і цей зал останні вже, фактично, декілька місяців. З подачі Президента ми почали дискусію про іноземців, почали застрашувати всіх іноземцями якимись такими страшними і весь цей діалог вже на таких високих тонах, і ми їх боїмося, і це вже взагалі на грані якоїсь ксенофобії. минулий понеділок Президент обіцяв винести це питання на референдум, щоб остаточно вирішити, можна чи ні іноземцям щось купувати в Україні. Але я звертаю вашу увагу і прошу зосередитись на тому, що вже 19 років, з 2001 року, є чинним п'ятий пункт 22 статті Земельного кодексу, де дослівно сказано: "Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватися у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам". Питання іноземців врегульовано українським законодавством 18 років тому. Що збираються обговорювати на референдумі, мені незрозуміло. Але саме цим законопроектом саме цю норму пропонується вилучити. Для чого це? Щоб провести референдум з цієї норми чи як? Тобто я б дуже закликав профільний комітет, голову профільного комітету і всіх авторів визначитися для себе з питаннями іноземців і, напевно, залишити їх в спокої, і залишити чинною цю п'яту частину, яка вже 19 років забороняє іноземцям мати землю сільськогосподарського призначення у власності. Дякую вам. Дякую. Шановні колеги! По-перше, я, справді, розумію, що в цьому законі є дуже багато позитивних і прогресивних норм, які стосуються децентралізації, про них говорили. Скажу про небезпеки… і тому абсолютно переконаний, звідки виникли небезпеки. Що цей законопроект треба було приймати після того, як ми відкриваємо ринок землі. Тому що, коли ми відкриваємо ринок землі, то у нас пропонується агрохімічний паспорт зробити одним з ключових документів, а тут він скасовується. І таких протиріч дуже багато. Щойно колега з голосу зауважив, що цей законопроект повністю дозволяє іноземцям купувати українську землю. Зараз ми голосуємо за те, щоб дозволити це робити, а потім проводимо референдум. Я не сперечаюся і не кажу, це добре це чи погано, є різні точки зору. Але ми маємо усвідомити, що ми дозволяємо іноземцям купувати українську землю за цим законопроектом. Ми повністю скасовуємо… ми повністю вводимо дерегуляцію щодо цілої низки екологічних норм. Це і вимоги агрохімічної паспортизації, і проекти землеустрою, складення еколого-економічного обґрунтування сівозміни, впорядкування угідь, багато інших екологічних запобіжників ми забираємо, таким чином ми відкриваємо шлях до нищення земель. Ми вилучаємо з Земельного кодексу статтю 150, якою встановлюються кваліфікаційні вимоги до особливо цінних земель, і про це вже колеги з "Батьківщини" говорили. І найголовніше. Те, що намагалася запитати Віка Сюмар. Скажіть, будь ласка, чому ми селянину забороняємо користуватися землею, яка є більше від 60 соток? Для того, щоб цю землю дозволити купити іншим? Чому селянин не може займатися… мати город, люди мають по гектару город. Чому ми забороняємо це робити? Очевидно, за законопроект, який пропонує без жодного контролю, а ми, коли говоримо про ринок землі, ми кажемо про контроль і про регуляцію для національної безпеки, купувати іноземцям землю, хоч росіянам на кордоні. Коли ми говоримо про законопроект, який забороняє селянину мати, використовувати більше як 60 соток, то голосувати за цей законопроект зараз не можна. ціла низка позитивних норм у них є. І після того, як ви проголосуєте за ринок землі, тому що, якщо цей ринок не буде ефективно регулюватися і не будуть захищені права фермера і українського громадянина, то ми голосувати за це не будемо. Але після того, логічно було б повернутися до нього. Тому з нашої точки зору треба його відправити на доопрацювання. Дякую. Колеги, на Комітеті з питань екології ми розглядали цей законопроект, і у нас на комітеті розглядались ряд зауважень щодо цього законопроекту. Хоч він великий і варто його приймати в першому читанні, ми дуже рекомендуємо розглянути питання, які впорядковують передачу функцій Держгеокадастру. Зокрема, у нас зависло питання щодо додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель та установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій. Ми трохи занепокоєні тим, що при децентралізації земель ми забудемо про екологічну політику. Але, зважаючи на те, що останні 28 років мало дбали про те, щоб земля не мала ерозії, сертифікати, які видавалися на землю, були більш бутафорні ніж реальні і справжні, ми вважаємо, що цей законопроект дуже прогресивний. Але хочемо попросити врахувати ряд екологічних норм, які необхідно для децентралізації земель. І навіть Міністерство екологічної політики та енергетики підтримало цей законопроект своїм листом. Так що рекомендую його прийняти в першому читанні, але з певними напрацюваннями до другого. Дякую. Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я хочу привернути вашу увагу до цього законопроекту. Насправді, він набагато гірший, ніж те, що проголосувала ця Рада вчора. це, можливо, найгірший законопроект, який взагалі приймався в стінах цієї Верховної Ради. Дорогі друзі, я можу вам сказати, що той, хто буде зараз голосувати за, просто скасовує зразу, скасовує частину п'яту статті 22 Земельного кодексу, де сьогодні прописана заборона продажу іноземцям української сільськогосподарської землі. Тобто якщо ви зараз голосуєте за, це буде означати, що без референдуму, який пообіцяв Президент, ви реально дасте іноземцям продавати... купувати землю і продавати іноземцям. Перший раз в історії України скасовується таке поняття, як "особо цінні землі". Що це таке? Особо цінні землі це землі природних заповідників, лісового господарства, водного фонду, історико-культурного, рекреаційного, оздоровчого та сільськогосподарського призначення. Це особливо цінні землі, які заборонялися міняти призначення. Наприклад, заборонялося вирубати ліс або зруйнувати заповідник і там будувати щось своє. Перший раз в історії України особливо цінні землі, скасовується взагалі така дефініція, і все це можна буде розграбовувати, рівняти з землею і робити, що завгодно. Наприклад, приїжджає заможна людина з іншої країни або корпорація, купує землі заповідника, рівняє їх з землею, будує там будь-які споруди, і ніхто в державі вже не дає на це дозволу або не забороняє. Такої вакханалії немає в жодній країні світу. Наступне. Цим законопроектом відміняється контроль за сівозмінами. Більше ніхто не буде контролювати сівозміни. Можна сіяти масляничні культури, які будуть виснажувати землю в нуль, а потім кидати ці землі. Або, наприклад, взагалі робити, що завгодно з сівообміном, і ми більше не будемо захищати родючість наших земель. Я можу також сказати, що тут передбачено, знаєте, як трошечки цукру, це віддати землі громадам. А я вам скажу, що вони навмисне сюди це включили, щоби "протягнути" все інше. А сьогодні в першому читанні в Верховній Раді вже прийнятий Закон наш, "Батьківщини", про передачу сільськогосподарських земель громадам, і тут не потрібно було це писати. Але в цьому законі руйнується весь контроль держави за тим, як експлуатуються землі і передається ця земля іноземцям. Я прошу, не голосуйте за цей законопроект. Краще його відправити на Дайте завершити. ТИМОШЕНКО Ю.В. Його відправити на доопрацювання і не руйнувати життя країни на сотні років і віддавати землю іноземцям. Проголосуйте проти! Запишіться, будь ласка, на виступи від народних депутатів. Бобровська Соломія Анатоліївна. З місця включіть мікрофон, будь ласка. Прошу слово передати Клименко Юлії. ГОЛОВУЮЧИЙ. Кому? Клименко Юлія Леонідівна. Шановні колеги, цей законопроект напрацьовувався багато років, він не з'явився вчора, він не з'явився як додаток до вчорашнього проголосованого законопроекту. Нагадаю, що ми голосували, ми утримались від голосування, але цей законопроект багато в в чому прогресивний з точки зору місцевого самоврядування, децентралізації і ми вважаємо, що його можна підтримувати в першому читанні, але він повинен бути доопрацьований значно до другого читання. Там є багато прогалин, про які вже говорили колеги, і які… в тому числі переважне право викупу земельної ділянки орендарем. Тому ми будемо надавати свої правки, але в першому читанні готові підтримувати. Дякую. Папієв Михайло Миколайович. 16:58:10 ПАПІЄВ М.М. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Михайло Папієв, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Я в першу чергу звертаюся до громадян України, тому що немає змісту звертатися, виходячи з вчорашнього голосування "Слуги народу", до цієї фракції. Ви знову, громадяни України, побачите як проголосують ці народні депутати України і я хочу пояснити саму головну небезпеку цього закону. Коли бачиш такий великий закон, де більше ніж 100 статей, то одразу виникає питання, що ж хочуть сховати в цьому законі? І я громадянам України хочу сказати наступне. Весь цей закон, який названо як дерегуляцію, його написано було тільки для того, щоби сховати в ньому продаж українських земель іноземцям – оце основна причина цього закону. Це абсолютно порушує Конституцію України. Це абсолютно порушує ті обіцянки, які давав Президент України на виборах, ті обіцянки, які давали народні депутати України на виборах. Тобто ви сьогодні вдруге, перший раз вчора ви обманули громадян України, обіцяли їм, що не будете приймати такі рішення без всеукраїнських референдумів, ви сьогодні знову ж таки обманюєте громадян України. Ви обманюєте, тому що це закон, який залишить взагалі українців у рабстві. Не буде сьогодні власників цих земель українців. Будуть тільки іноземні громадяни. І це ваша основна мета. І ми будемо бачити сьогодні, як знову ж таки "Слуги народу" разом з "грантоїдами" і "соросятами" проголосують цей закон. Тому що у них є замовлення з-за океану. МВФ сьогодні… Вони є слугами МВФ та Сороса, вони сьогодні не є слугами українського народу. Вони сьогодні не відстоюють права українців, вони сьогодні всі порушать присягу, яку давали народні депутати України – служити Україні. Ви сьогодні будете служити Соросу, Фіалі і МВФ. Наша фракція не буде голосувати за цей закон. Ми будемо голосувати червоною "проти". Тому що ми за те, щоб 13 стаття Конституції України, вона діяла, щоб земля була власністю українського народу. Це є суспільна власність. Це є невідновлювальна власність і є цінність невідновлювальна. Ви її не створювали. Це у нас власність поколінь наших. І це власність майбутня дітей і онуків. Ви сьогодні в догоду оцим своїм хазяїнам з-за океану залишаєте українців безземельними і залишаєте рабство. Це закон про введення в Україні рабства! Не голосуйте за нього. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, почитайте застереження науково-експертного управління Верховної Ради. Це закон не про передачу земель громадам. Якщо у когось є бажання передати землі громадам, візьміть законопроект, який ухвалений в першому читанні, до якого внесені всі поправки і проголосуйте його сьогодні. І вже завтра Президент може його підписати, і землі можуть передаватися громадам. Цей закон заради двох норм. Перша норма – це скасовується ключова стаття Земельного кодексу, де є пряма заборона продавати землі сільгосппризначення іноземцям. Друга норма, вона не менш важлива, – це норма, яка стосується особливо цінних земель. Фактично цим законопроектом ви даєте право розпахувати кургани тисячолітні на території України, ви даєте право винищувати ліси, заповідні фонди. А тепер ключове. Я переконаний, що все це робиться на замовлення Путіна і Російської Федерації. Пояснюю це дуже просто. Яким чином сьогодні вкрадена "Масандра"? Тепер ви узаконюєте це. Землі "Масандри" стають законними землями російських власників в окупованому Криму. Яким чином сьогодні забираються землі в окупованому Донбасі? Ви віддаєте це право російським власникам в окупованому Донбасі. Після цього я подивлюсь, як ви будете звертатися в міжнародні судові інстанції. Саме для цього і зроблено цей законопроект. Наша фракція вимагає зняти його з голосування, він протирічить Конституції України. І мене дивує, чому профільний комітет, який повинен був зробити цей висновок, не читає Конституцію держави, де є пряма заборона на такі дії. Ми вимагаємо його зняти. Є законопроект, який пропонує передати землі громадам. Його можна вносити вже завтра, до нього підготовлені всі поправки. Голосуйте і це буде законопроект про передачу земель громадам. саме за цим законопроектом криється вся фінансова махінація і схема, коли Російська Федерація зайде сюди офіційно і на територію анексованого Криму і на територію окупованого Донбасу. Саме так це розглядає фракція "Батьківщина". Ми будемо голосувати проти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово з мотивів надається Сольському Миколі Тарасовичу від комітету щодо пояснення щодо іноземців. І переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. 17:04:49 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Дивіться, це, колеги, абсолютно в черговий раз все не так, все не так, як насправді. Законопроект 2194 регулює взагалі інші відносини, він не скасовує мораторій, це те, що ми обговорювали вчора. Цим законопроектом не вносяться зміни статтю 130 Земельного кодексу, де визначено, хто є покупцями сільгоспземель. Цим законопроектом не вносяться зміни в статтю 20 Земельного кодексу, де передбачено, що зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного значення, історико-культурного, лісогосподарського значення, що перебувають в державній і комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Цим законопроектом вбиваються лише корупційні схеми, які там існують. Він вже місяць в комітеті, не було ні одного альтернативного, його підтримали всі асоціації, які були на засіданні, він проголосований, якщо я не помиляюсь, одноголосно комітетом, і з інших фракцій. Не підміняйте поняття, цього немає, як в черговий раз, не підміняйте поняття. Дякую. Будь ласка, з мотивів. СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, коли у нас такий голова комітету профільного, я тепер розумію, що відбувається. Я читаю висновки науково-експертного управління. Або розганяйте тоді їх, або вірте такому голові. Скасовується стаття 22 Земельного кодексу, норма, яка забороняє приватизовувати землю іноземцям. Навіщо ви брешете, пане голово комітету? Да, скасовується 150 стаття, де особливо цінні землі, які тепер змінюють цільове призначення за рішенням місцевої ради. Вдумайтесь в це, землі заповідного фонду, землі культурних заповідників. От для чого це робиться. Читайте хоча б те, що вам дають на підпис. Я не знаю, хто вам готував цей законопроект. Є законопроект про передачу земель. Беріть його, вносьте в зал, він проголосований в першому читанні. Вам не це треба. Вам треба розбазарити особливо цінні землі (стаття 150) і віддати землю іноземцям. Шановні колеги, я хочу розвіяти всі міфи. Тому що в минулому скликанні був зареєстрований абсолютно ідентичний законопроект, ми змогли його проголосувати в першому читанні, навіть в сесійній залі, і в комітеті в другому читанні. Але тоді не вистачило політичної волі, щоби довести цю справу до логічного завершення. Мова йде про передачу земель за межами населених пунктів місцевим громадам. Зараз ситуація абсолютно нелогічна. Коли чиновник, який призначається в обласному центрі, розпоряджається сінокосами, пасовищами, громадськими пасовищами. І на цю ситуацію абсолютно не впливають місцеві депутати. цю ганебну практику треба закінчити. І, нарешті, передати громадам те, що повинно в них бути. Вони повинні самі розпоряджатися землями за межами населених пунктів. Тому абсолютно всі повинні підтримати цей законопроект. Він давно на часі. І якраз в цьому парламенті, я думаю, що є політична воля, щоб цю справу довести до логічного завершення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Німченко Василь Іванович. І після цього переходимо… "Батьківщина" Шановні колеги, я хотів би єдине сказати, що тут проходить підміна понять. Під благими намірами начебто хочуть віддати територіальним громадам землі сільгосппризначення, які поза межами населених пунктів. пунктів. Питання готується… платформа для продажу землі. І я вам скажу, з точки зору Кримінального права це є підготовка до скоєння злочину. проти державної, проти держави скоєння злочину. Перш за все, це проявляється в тому, що хочуть забрати право власності, святе право власності народу. І друге. Позбавити наших співвітчизників, нас з вами природного джерела існування. Держава забрала все, нема ні місця роботи, нема ні соціального… 10 секунд завершуйте. НІМЧЕНКО В.І. Залишилося природне джерело існування, і це хочуть забрати у такий спосіб, поставивши під контроль Кабінету Міністрів.

та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Прошу підготуватися до голосування. Займіть, будь ласка, своє місце, ви ж не доповідали. Дякую вам. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-272 Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. По фракціям покажіть. "Слуга народу" – 203, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 9, "Голос" – 17, позафракційні – 16. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди) через електронні аукціони (реєстраційний номер 2195). Шановні колеги, пропоную розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підготуватися до голосування, прошу підтримати та проголосувати.

За-250 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається народному депутату України Підласій Роксолані Андріївні. Шановні колеги, доброго дня. Ключова новела законопроекту 2195 – це введення обов'язково використання електронних аукціонів для оренди чи продажу земельних ділянок державної та комунальної власності. Чому це важливо? Сьогодні Земельний кодекс передбачає застарілу форму офлайн-аукціону, де учасники повинні бути присутні фізично. Зрозуміло, що інформація про ці аукціони є мало доступною, і тому, фактично, торги проводяться без конкуренції, держава та місцеві громади несуть величезні втрати. В 2018 році пілотний проект уряду з проведення аукціонів на передання прав оренди через електронні торгові системи засвідчив, що лише прозорий онлайн-аукціон збільшує ціну оренди від 2 до 5 разів. Потрібно, щоб таке зростання відбувалося не лише для кількох лотів у цьому пілоті, а для всіх без винятку державних та комунальних земель. Також нагадаю, що згідно з останніми даними Держгеокадастру в 2019 році в Україні нараховуються 9,4 мільйона гектарів державних та комунальних земель сільськогосподарського призначення. Хоча ще в 2016 році таких земель було 10,5 мільйона. Тобто лише за 3 роки, попри мораторій на продаж земель сільгосппризначення, їх кількість зменшилась на 10 відсотків. Електронний аукціон дає можливість суспільству бачити, з ким держава чи місцева влада укладає угоди на оренду та продаж землі. Це головний запобіжник від корупційного виведення державних земель із державної власності. Я хочу підкреслити, що нові правила оренди та продажу та продажу державних земельних ділянок потрібні нам незалежно від того, яку модель ринку землі ми з вами ухвалимо. Крім того, у законопроекті 2195 мова йде про операції з державними та комунальними землями будь-якого типу, а не лише сільськогосподарських земель. Тому прошу підтримати законопроект 2195. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольському Миколі Тарасовичу.

земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них, в тому числі оренди, виключно через електронні аукціони, в електронній торговій системі в режимі реального часу через Інтернет. За результатами проведення якого укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів. Здійснити автоматизацію ряду процесів, зокрема, це здійснення ставок учасниками, подання ними заявок на участь, публікація усіх документів, які стосуються торгів та земельних ділянок, в електронній торговій системі, що є загальнодоступною та відкритою. Порядок сплати чи повернення винагороди оператору електронного майданчику буде визначатися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Народними депутатами членами комітету, було відзначено необхідність та нагальне внесення до земельного законодавства запропонованих змін, які мають забезпечити підвищення ефективності організації та проведення земельних торгів. Комітет з питань антикорупційної політики у своєму висновку зазначив, що в проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. За наслідками розгляду Комітет з питань бюджету в своєму висновку відзначив, що законопроект має опосередкований вплив на показники бюджету і може призвести до збільшення доходів державного і місцевих бюджетів. Комітет з питань аграрної та земельної політики, розглянувши 30 жовтня даний законопроект, вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу. Разом з тим, є слушні зауваження, які будуть враховані між першим і другим читанням. Дякую. Дякую, Миколо Тарасовичу. Шановні колеги, прошу записатись: два – за, два – проти від фракцій.

можна голосувати в першому читанні, але після цього треба доопрацювати. Оскільки до мене також підходили колеги з різних фракцій, акцентували увагу на тому, що стартова ціна земельних ділянок комунальної і державної власності буде визначатися нормативно-грошовою оцінкою, а не експертною оцінкою, тобто це вполовину дешевше, ніж ринкова вартість. Тобто тут виникає вже запитання: як так може бути? голосуємо в першому читанні, після цього вносимо необхідні зміни, доопрацьовуємо і виходимо на якісний закон. Вибачте, ще раз. Железняк Ярослав Іванович. є більш ефективними для того, щоб ми отримали прозорий ринок землі, в принципі, прозорі земельні відносини, але, к щастю або на жаль, нічого кращого, ніж електронні аукціони, поки що ні в нашій країні, ні в інших країнах не придумали. Тому ми будемо підтримувати цей законопроект, так як дає можливість нашим громадянам, нашим підприємцям, нашим фермерам отримати вільний і прозорий доступ до земель нашої країни. Дякую.

ви знаєте, мені хотілося би торкнутися іншої проблеми, яку, ну, явно видно при розгляді цього законопроекту. Може, народним депутатам невідомо, але ще в 2017 році 14 липня Національне агентство з питань запобігання корупції дало роз'яснення на Верховну Раду України, що відповідно до частини другої статті 35 народні депутати України мають заявляти про реальний чи потенційний конфлікт інтересів. Я от бачив трьох попередніх виступаючих. Скажіть мені, будь ласка, чи для когось секрет є відношення і співпраця їхня з такою системою як ProZorro і тими компаніями, які знаходяться там, і тими реальними власниками, які є? Абсолютно є. Це люди, які… немає у нас зараз закону про лобізм, але відповідно до 35 статті Закону України "Про запобігання та протидію корупції" ці троє попередніх виступаючих зобов'язані були заявити про можливий або реальний конфлікт інтересів. До речі, кожен народний депутат України відповідно до цього закону і роз'яснення може заявити про такий можливий конфлікт конфлікт інтересів. І я заявляю: і ці троє виступаючих не мають права після цього брати участь в голосуванні. Що стосується цього закону. Шановні, ми ж чітко і ясно домовилися з вами, що оці шкурняки всі ми маємо забрати з законів. Поясніть мені, будь ласка, як може в системі, яка створена за бюджетні кошти, бути 3-4 прокладки, які беруть просто за транзитну функцію по 3 відсотки від загального обсягу проведення торгів. Це абсолютна корупція. Тому мене дивує висновок антикорупційного комітету, що тут немає корупції. Та тут цей закон він пронизано корупцією. Це суцільна корупція, ПАПІЄВ М.М. За державні кошти абсолютно безпідставно там роялті і всякі інші речі. Тому громадяни України мають безкоштовно, і треба забрати ці прокладки, і щоб були тільки державні підприємства.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, а для кого ми проводимо земельну реформу? Ми проводимо для дрібного і маленького товаровиробника. Скажіть, будь ласка, а на електронних торгах без підпису, без електронного підпису, хто учасник, чи буде маленький чи середній товаровиробник конкурентний з тими ботами або транснаціональними корпораціями, які будуть купувати українську землю? Він буде конкурентний в тій ціні, яку він може запропонувати за оренду даної землі? Ну, напевно, ні. Критерії тут прописані задля того, щоб це був місцевий товаровиробник, щоб це була людина, яка фактично проживає і працює в селі, і йому надавалося переважне право? Ні. Друге. А хто з вас знає, яка різниця між нормативно-грошовою оцінкою, яку попередній уряд знизив на 20 відсотків, з риночною вартістю або експертною оцінкою? Колеги, сьогодні експертна оцінка української землі – 45 тисяч гривень. А нормативно-грошова – 25. Ви що, хочете вкрасти державну землю, за 900 доларів особливо цінні землі або землі природно-заповідного фонду? Колеги, цей закон про воровство. Цей закон про те, як в ДЗК будуть зберігатися дані нашої з вами землі в різних установах, а доступ буде мати кожна сільська, селищна рада. Зрозумійте одну річ, державна аграрна політика має будуватися виключно на підтримці тієї людини, яка працює в сільській місцевості. Тому пріоритет і переважне право кожна країна, подивіться досвід європейських країн, віддає товаровиробнику місцевому, а краще, щоб це була сімейна ферма, яка хоче отримати просто доступ до земельної ділянки. І ні в якому разі державні землі, які перейшли в запас, і особливо цінні не можна воровать за 24 тисячі гривень. "Батьківщина" проти такого закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. З мотивів Южаніна Ніна Петрівна, хвилину. І переходимо до голосування. Ні, ви виступали, вибачте. Якщо це насправді буде система державна, незалежна, без посередників, без приватних майданчиків електронних, з якими ми маємо розібратися, і що діють в системі ProZorro, я хочу тоді наголосити, що насправді на утримання такої системи потрібно виділити значні державні кошти. Я хотіла би запитати у авторів, чи передбачені вони в бюджеті на 2020 рік? Я хочу запитати також, а як же тоді будуть виконуватися інші статті законодавства, якщо такі договори не будуть потребувати нотаріального посвідчення? А чи не нотаріус ідентифікує особу, яка є дієздатною чи недієздатною, і особою, щодо якої, можливо, взагалі заборонені Дякую. 30 секунд, Папієв з процедури. Дякую. Шановний пане Голово, ми зараз внесли вже зміни до Регламенту, і він передбачає, що в разі, якщо під час виступів народних депутатів України була пропозиція, яка стосується унормування інших, а я якраз зробив заяву про те, що треба з ProZorro забрати оці "прокладки", то Голова Верховної Ради України має дати дати доручення. І це під стенограму доручається, внести зміни під час підготовки другого читання. Я прошу це забезпечити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ні, колеги, ні, з мотивів ви виступали. Ви Ви виступали від фракції. З мотивів виступають ті, в кого не було можливості виступити. І це була, наприклад, Южаніна від ЄС, вони не записались від фракції, вибачте. Щодо того, що сказав Михайло Папієв. Згідно 116 статті я повинен зазначити, ці правки були озвучені представником комітету, і їх необхідно буде включити під час розгляду і підготовки законопроекту до другого читання. Все правильно. Дякую. Шановні колеги! Ще дуже важлива річ. Ми у всіх таких системах забуваємо те, що обов'язково повинна мати така система висновок спецоргану про те, що такі системи і навіть програмно-технічний комплекс готові до промислового використання. Шановні народні депутати України, я дякую вам, що ви виступили проти оцих площадок під час оцінки. Так само нам треба зробити з цими площадками і обнулити їх ці корупційні схеми в ProZorro, треба, щоб це були функції держави. Не може такого бути, що хтось прийшов і збирає гроші, тому що йому це подобається. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це буде окремий законопроект, можливо… якщо ви його внесете. Добре. Шановні колеги, підготуйтеся, будь ласка, до голосування. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування для прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони (реєстраційний номер 2195). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-262 Рішення прийнято.

Шановні колеги, є пропозиція. Наступні в порядку денному стоять два законопроекти 1209, 1210, вони обговорюватися повинні за повною процедурою. Є пропозиція перейти до наступних питань, їх розглянути першими завтра. Нормально так буде? Необхідно зараз це голосувати чи ні? Ні. Пішли далі. Вам до розгляду запропонований законопроект 2359. Необхідно проголосувати для того, щоб застосувати процедуру ad hoc щодо включення до порядку денного пленарного засідання та розгляду законопроекту. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо включення до порядку денного цього законопроекту. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-262 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів. Також необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати.

За-257 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. За-263 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-262 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається народному депутату України Гетманцеву Данилу Олександровичу. Дякую. Я не займу багато часу. Насправді цей законопроект приймається в пакеті з тим анбандлінгом, який ми з вами проголосували вже, тобто про роз'єднання газотранспортної мережі. І, власне кажучи, він стосується змін до податкового законодавства, які звільняють від оподаткування цю процедуру. Законопроект дуже маленький. Законопроект підтриманий комітетом за основу та, зверніть, будь ласка, увагу, в цілому й одноголосно. Тому я прошу з метою економії часу перейти до голосування та підтримати його "зеленою" кнопкою. Дякую. Законопроект 2359-1. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, слово для доповіді надається першому заступнику голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Железняку Ярославу Івановичу. Шановні колеги, цей законопроект, який внесений мною та декількома членами партії "Слуга народу", він є доопрацьованою версією, яку ми довго обговорювали і все ж таки прийняли на податковому комітеті. Я дуже дякую членам комітету. Особливо хочу подякувати Ніні Петрівні Южаніній з фракції "Європейської солідарності", Ользі Бєльковій з фракції "Батьківщина" за те, що вони надали свої слушні зауваження, які враховані в цьому альтернативному тексті, який був і підтриманий законопроектом. Цей технічний законопроект дає можливість нам провести процедуру анбандлінгу. Для того, щоб фактично державна компанія не була заручником податкових обов'язків, які є при передачі майна, при процесі відділення газотранспортної системи. Так як законопроект є дуже короткий, він був практично підтриманий одностайно членами комітету. Комітет пропонує його прийняти за основу та в цілому для того, щоби наші державні компанії встигли зробити всі процедури і виконати свої міжнародні зобов'язання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу записатись: два – за, два – проти від фракцій.

Дякуємо, шановні колеги. Над цим законопроектом надзвичайно активно працювали представники нашої політичної сили, і ми також доєднуємося до спільної позиції, що цей законопроект варто проголосувати за основу та в цілому, ми будемо підтримувати. Але хочемо звернути увагу колег, що, ми сподіваємося, що на підпис Голови Верховної Ради, а потім на підпис Президента піде той законопроект, який ми зараз голосуємо, а не буде підміни понять, як це трапилося, коли ми проголосували законопроект тиждень тому. І потім голова одного з комітетів просто зробив підлог законопроекту, вписав туди норми, які не голосувалися в сесійній залі. І ми вітаємо рішення Президента Зеленського, який звільнив цього депутата з посади свого представника в Кабміні. Тому що ті, хто роблять підлоги в законопроектах, не можуть представляти главу держави в Кабміні. А ми просимо на такі підлоги більше не йти. Дякуємо. Прошу передати слово колезі по фракції Анатолію Кучеренку. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Ми категорично не будемо підтримувати цей законопроект, зараз я поясню чому. Протягом 5 років НАК "Нафтогаз" ігнорував та блокував всі спроби анбандлінгу,

а лише бажання забезпечити сертифікацію свого "Оператора ГТС", в даному випадку це ТОВ "Оператор ГТС", управлінський склад його повністю залежить та пов'язаний з керівництвом НАК "Нафтогазу". Що робиться шахрай для того, щоб вкрасти гроші? Він створює паніку, він створює ситуацію, в якої не вистачає часу, і в цей час починає шантажувати усіх – нас з вами, Верховну Раду, уряд, народ України – заради однієї мети: привернути свої схеми анбандлінгу. Тепер по суті цього законопроекту. Я хочу звернути вашу увагу, що у 2015 році "Нафтогазом" була здійснена переоцінка державного майна у десятки разів. Вони переоцінили вартість, яка стала складати 356 мільярдів гривень. І саме відповідно до цієї суми за цей час "Нафтогаз" отримав близько 120 мільярдів гривень у вигляді нарахування амортизації та близько 80 мільярдів гривень у вигляді прибутку, 200 мільярдів гривень додатково отримав НАК "Нафтогаз". Де ці гроші? І чому їх не вистачає на сплату податків? Чому ми звільняємо від цих податків? Тому ми в цій шахрайській схемі приймати участь не будемо і закликаємо депутатів розібратися, що нам з вами нав'язують під гаслами анбандлінгу. Дякую. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Я, щоб не дублюватися з попереднім виступаючим, хочу сказати, що партія "Опозиційна платформа - За життя" не буде підтримувати даний проект закону. Я також погоджуюсь з цією тезою щодо звільнення від оподаткування таких речей, нам не потрібно проводити такі операції. Але я на що найголовніше хочу звернути увагу. З 1 січня 2020 року о 10 ранку Україна… закінчується договір на транзит природного газу до країн Європи. Ми неодноразово попереджали про те, що куди більш важливішим є питання загрузки газотранспортної системи природним газом. В позаминулому році ми транзитували газу 93 мільярди кубічних метрів, в минулому 87 мільярдів кубічних метрів, в наступному ця цифра може скоротитися мінімум вдвічі, а то ще й більше. І тут найголовніше питання якраз виникає в тому, що після будівництва "Північного потоку-2", після запуску "Турецького потоку", після повноцінного запуску газопроводу "Ямал-Європа" Україна повністю може втратити завантаженість газотранспортної системи України, це може перетворитися

треба займатися не примітивними речами, а глобально і стратегічно вирішити питання завантаженості газотранспортної системи України на довгострокову перспективу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Переходимо до голосування.

до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з одної сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстраційний номер 2359-1). Готові голосувати? Прошу підготуватись до голосування. Спочатку за основу. А потім… зараз підійдемо. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-280 Рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція комітету щодо того, щоб прийняти цей законопроект в цілому. Готові голосувати? Добре. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками… Ви проти? Які фракції проти? Дві фракції проти… Три фракції проти. Добре. Тоді є пропозиція скоротити наполовину строки підготовки до другого читання. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію… згідно статті 16 ставлю на голосування пропозицію про те, щоб скоротити строки підготовки до другого читання та надання пропозицій щодо законопроекту 2359-1. Прошу підтримати та проголосувати: скоротити строки наполовину. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. За – 273. Рішення прийнято. Слово з мотивів надається міністру Оржелю. Шановні народні депутати, я вам дуже дякую за підтримку законопроекту, який необхідний для анбандлінгу. А також дуже прошу зараз проголосувати та підтримати перенесення на розгляд законопроекту 2249, щоб розглянути його зараз. Законопроект 2249 передбачає ті необхідні зміни для того, щоб ми договірні відносини, які є на старому газотранспортному операторі перенесли без процедур, які ми не встигнемо вже зробити на нову... на нового оператора, який буде незалежний та сертифікований відповідно до європейського законодавства. Я вас дуже прошу підтримати перенесення і розгляд зараз 2249. Ні, дивіться, є звернення, я ж... Ми не обов'язково це робимо. Є прохання – ми можемо дослухатися або ні. Є пропозиція дослухатися. Да, Михайло Миколайович Папієв, бачу. Кучеренко, теж бачу. Дякую. Шановний пане Голово, може бути пропозиція тільки від суб'єкта, яку можна поставити на голосування. Міністр – ніхто тут зараз, він просто присутній, і якщо буде наша згода, так, то він може дати коментар якийсь. Не можна якусь пропозицію міністра, не передбачає це Регламент ставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не поставив, Михайло... Михайло Миколайович, я не поставив на голосування цю пропозицію. І з вашого дозволу, якщо і буду його ставити, буду робити це я. Я дав слово міністру для того, щоб він звернувся до Верховної Ради з проханням. Якщо є згода в залі, то я буду ставити це на голосування, якщо це необхідно. Або, може, буде згода щодо без голосування розглянути це питання. Є заперечення щодо цього чи ні? Є заперечення. Олексій Юрійович, ви наполягаєте на виступі? З мотивів хвилина, Кучеренко. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". З вашого дозволу, я хотів би задати запитання міністру, члену уряду. От ми з вами вже три тижні от каламутить нас з приводу цього так званого анбандлінгу, який, як я сказав в попередньому виступі, мав би в абсолютно спокійній обстановці відбутися на протязі трьох останніх років, і ми би не мали жодного клопоту. Пане міністре, у мене до вас запитання. 18 вересня ваш уряд прийняв постанову… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вибачення. Олексій Юрійович, я вибачаюся, але це ж не запитання до уряду. тоді інформую. Не запитання. Знімається запитання, інформую колег. 18 вересня була прийнята урядом Постанова 840, якою саме уряду було доручено розробити законопроект про анбандлінг. Першим там стояв міністр економіки Милованов. Там не про розпродаж землі йшла мова, там про анбандлінг, про закон правильний. І якби ми побачили підписи міністрів і уряду, і голови уряду, тоді би, повірте, було б з кого запитувати. Дякую, Олексій Юрійович. Шановні колеги, ми говоримо… Пане міністр, ми говоримо про 2249, да? Шановні колеги, є пропозиція перенести це питання і розглянути його зараз. Це зміни до порядку денного. Готові так зробити чи наполягаєте на голосуванні? Голосування. Добре. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо розгляду питання (реєстраційний номер 2249) зараз. Це зміни до порядку денного нашої роботи. Якщо ви не заперечуєте, прошу зайняти свої місця, підготуватися до голосування. Якщо ми будемо розглядати, автор Підласа вийде і виступить, якщо буде така ваша ласка. Готові голосувати? Підласа погоджується? Щодо розгляду питання зараз. Да. Не заперечує. Дякую, Нестор Іванович. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Рішення прийнято.

Шановні колеги, 2249: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу. Є пропозиція розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Дякую, прийняти рішення про включення до порядку денного цього законопроекту пленарного засідання. Прошу підтримати та проголосувати.

За-264 Я не знаю, Михайло Миколайович, хто відпочиває і де, в яких регіонах і навіть не нашої держави. Але цей законопроект знаходиться в порядку денному. Ви його бачили. І думаю, що ніяких заперечень або порушення Регламенту зараз не відбулось. Ви згодні? Як його нема в порядку? Підніміть, будь ласка. В порядку денному. В порядку денному.

За-260 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-257 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань економічного розвитку Підласій Роксолані Андріївні. Вона є і автором, тому 4 хвилини – і від комітету, і від автора. 17:50:15 ПІДЛАСА Р.А. Шановні колеги, ми ухвалили законопроект щодо відокремлення газотранспортної системи від групи "Нафтогаз". У нас вже працює новий оператор газотранспортної системи як незалежна організація. З 1 січня відбудеться його повне відокремлення та передача Державному акціонерному товариству "Магістральні газопроводи України". уряд звернувся до Комітету економічного розвитку з проханням врегулювати процедуру здійснення публічних закупівель на перехідний період. Ефективна робота нового оператора ГТС – це питання національного масштабу. Наша модель анбандлінгу відповідає відповідає вимогам Третього енергопакету і відкриває дорогу для укладення нового транзитного договору у відповідності з європейськими правилами. Законопроект 2249 пропонує дві новели. Перше. Дозволити колишньому оператору газотранспортної системи ПАТ "Укртрансгаз" одноразово замінити сторону договору винятково на нового оператора ГТС. Мова йде про договори публічних закупівель робіт, товарів та послуг, які необхідні для обслуговування ГТС. Чинний Закон України "Про публічні закупівлі" цілком справедливо не передбачає такої можливості. Але "Укртрансгаз" та "Магістральні газопроводи України" – це дві державні компанії, які володіють стратегічним державним активом. І ми повинні забезпечити безперервне обслуговування ГТС. Друга новела. Ми пропонуємо дозволити протягом 3 місяців новому оператору ГТС здійснювати закупівлі товарів, робіт та послуг в "Укртрангазу" без проведення тендеру, але тільки якщо такі закупівлі необхідні для функціонування газотранспортної системи та газосховищ. Мова йде переважно про закупівлю послуг, які надають сервісні філії "Укртрансгазу". Тут важливо розуміти, що дія цього закону буде тимчасовою. Він втратить чинність через 3 місяці, але не пізніше ніж вступить в дію нова редакція Закону "Про публічні закупівлі" (колишній законопроект 1076). Ви знаєте, що я є одним з депутатів, які послідовно виступають за створення однакових правил гри для всіх суб'єктів господарювання. Я також виступаю проти створення додаткових винятків із Закону України "Про публічні закупівлі". Але у разі перебою у роботі ГТС є ризик зупинки транзиту природного газу та, відповідно, втрати експорту послуг трубопровідного транспорту. Це означатиме, що український експорт перестане зростати і темпи приросту ВВП сповільняться. Ми не можемо допустити такої ситуації. Тому прошу підтримати ці тимчасові заходи для забезпечення роботи ГТС та енергетичної незалежності України. Комітет економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект 2249 за основу та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням, замінивши в абзаці третьому частини першої законопроекту щодо пункту 4-3 слова "протягом шести місяців" на слова "протягом трьох місяців". Прошу підтримати. Дякую. Прошу записатись: два – за, два – проти, від фракцій. Є необхідність обговорювати? Є. Кубів Степан Іванович. Шановні колеги, я продовжую вечірнє засідання Верховної Ради на 15 хвилин, до кінця розгляду цього питання. 17:54:16 КУБІВ С.І. Шановні колеги депутати, шановний пане Голово, президія, фракція політичної партії "Європейська солідарність" готова підтримати даний законопроект за основу. Його не можна підтримувати в першому і другому читанні. В цілому ця редакція, яка має зауваження ГНЕУ і має зауваження навіть і комітету Верховної Ради, носить фундаментальний характер, тому що стоять непрозорі ризики і відчувається не зовсім прозоре однозначне тлумачення певних галузей, які відображенні в цьому законі. Третя позиція. З однієї сторони, це питання дуже зрозуміле і просте, що створення нового оператора газотранспортної системи і потрібно йому передати не лише майно "Укртрансгазу", а повноваження за договорами закупівель, які були укладені раніше. При цьому пропонується: перше – зробити цей дозвіл одноразовим, заміняти сторону сторін в чинних договорах та укладати нові договори з "Укртрансгазом" без дотримання норм Закону про закупівлі. І другий важливий блок, що комітет Верховної Ради профільний і головне економічне управління вбачає ризики і пропонує прийняти за основу, аргументами не може бути опалювальний сезон. головне в цій позиції, що обговорення, яке пройшло на засіданні комітету нашого, мало фундаментальний характер, одноголосно, відповідно, ми зрозуміли і сильні, і слабі сторони. Отже, пане Голово, пропоную підтримати за основу сьогодні. Дякую.

Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні українці, шановні депутати! Фракція "Батьківщина" не зможе підтримати цей законопроект і не радить це робити депутатам за наступних причин. Я не хочу повторюватись ще раз, як нас з вами і всіх українців загнали в цейтнот саме керівництво НАК "Нафтогазу". І, в першу чергу, мабуть, новій владі і новому уряду треба було би зробити аудит діяльності керівництва НАК "Нафтогазу", незалежної так званої спостережної ради "НАК "Нафтогазу", в який спосіб довели ситуацію до зриву всіх програм збільшення видобутку, зриву анбандлінгу і доведення до банкрутства "Укртрансгазу". Чарівна авторка цього законопроекту зазначила, що він і ця модель анбандлінгу відповідає якимось там європейським моделям. Я не впевнений в цьому. Я можу сказати тільки одне. Фракція "Батьківщина" вже декілька тижнів бореться, щоб модель цього так званого анбандлінгу, нашим з вами інтересам відповідала, інтересам українців, щоб не дати вкрасти і вивести з-під контролю держави газотранспортну систему і сховища. Те, що намагається, на превеликий жаль, зробити керівництво НАК "Нафтогазу", за допомогою уряду. І останнє. Звертаю вашу увагу, що в цьому законопроекті вашому дуже великому дуже є небезпечна норма про те, що старі договори можуть працювати з новим оператором. Тобто є всі ризики того, що закладені корупційні схеми за старої влади оператора газотранспортної системи будуть перенесені без тендерів на нового оператора і виставлені в тарифі нам з вами, українцям. Ми не підтримуємо цю аферу. Шановні народні депутати України шановні колеги! Ви знаєте, якось я дивлюсь порядок розгляду цих законопроектів, і в мене виникає багато питань. Я от не можу собі уявити, що в якісь попередні уряди вносилися би такі законопроекти, і замість того, щоб приймати тут у Верховній Раді кадрові питання і звільняти з посади голову голову НАК "Нафтогазу" України, тут щось міністр розказує, щось там інші лобісти розказують. Шановні, 3 роки часу, в мене питання одне: Коболєв з такою заробітною платою міг за 3 роки підготуватися до цього процесу? Міг. У мене немає претензій сьогодні до міністра, бо він тільки два місяці працює. Чому міністр сьогодні не сказав, що, шановні, підтримайте мене в цьому законі, уряд прийняв рішення, звернувся до Наглядової ради про звільнення Коболєва і паралельно звернувся до НАБУ, до ДБР і все інше про ці всі речі, які крім всього іншого у НАК "Нафтогазі України" робилося, щоб притягнути до відповідальності? Цього немає. Поясніть мені ще одне. У нас голосувався Закон 2239-1, анбандлінг. Він не підписаний сьогодні. І є постанова, яка внесена фракцією "Батьківщина" про те, яка забороняє Голові Верховної Ради підписувати. Як ми можемо, не маючи базовий закон, на підставі якого робляться вже зміни до процедур закупівель? І скажіть мені, будь ласка, знову ж таки в мене питання до антикорупційного нашого комітету. Шановні, коли тут кажуть нам одноразове відхилення, а обмеження строку на те, скільки разів можна робити закупівлю, немає, то це чиста корупція. Як тільки вам заявляють, що це щось одноразове і не вказують кінцевий термін, до якої дати можна використовувати цей закон і проводити закупівлі без процедури або з порушенням її, то це чиста корупція в чистому вигляді. Тому фракція "Опозиційна платформа - За життя" не буде підтримувати вашу корупцію. Ми голосувати будемо проти і закликаємо це також зробити вас. І трішки думайте, коли вам підсовують такі законопроекти. Дякую. Дякую. Шановні колеги, зараз Ярослав Железняк, Ярослав Іванович Железняк, "Голос" з мотивів. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтеся до голосування. включіть мікрофон Желєзняку. Шановні колеги, це дивна ситуація є. Якщо ви відкриєте цей законопроект, він складається аж з однієї сторінки і, фактично, дві норми. Тому я відкрив рішення антикорупційного комітету, він не бачить тут ризиків. Я відкрив рішення євроінтеграційного комітету, він не бачить цих ризиків. Це технічний законопроект, який нам потрібен як країні для того, щоб стати енергетично незалежною. Тому наша фракція буде підтримувати цей законопроект за основу. І також для того, щоб ми не потрапили в ризик того, що не виконали своїх міжнародних зобов'язань, пропоную скоротити строки підготовки цього законопроекту вдвічі.

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу (реєстраційний номер 2249). Прошу підтримати та проголосувати. Готові голосувати? 2249. Народний депутат Урбанський, за основу? За основу, да. Прошу підтримати та проголосувати. За-286 Рішення прийнято. Шановні колеги, комітет рекомендує прийняти цей законопроект в цілому. Готові голосувати? Ставлю на голосування… Лише Кучеренко проти, чи ще хтось проти? Не проти? Не проти. Михайло Миколайович, я вас дуже прошу, ви ж, як всі, "за", один ви… Будь ласка, давайте поставимо на голосування, проти не буде голосів. Дякую. Шановні колеги, по-перше, дякую за розуміння всіх. Друге. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування Прошу підтримати та проголосувати. За-266 Закон прийнято в цілому. Дякую, шановні колеги, гарного вечора. Оголошую… З мотивів, почекайте. ШУФРИЧ Н.І. От зараз ми продемонстрували принципову позицію: голосуючи проти самого законопроекту, ми не затягували його розгляд. Оце справжнє відповідальне ставлення фракції до розгляду питань Дякую за увагу. ранкове засідання розпочнеться о 10 ранку. Дякую.